Моля, народните представители да заемат местата си, заседанието продължава. След справка със стенограмата се установи следното: в изказването си по чл. 37 в номерацията на комисията, господин Терзийски е направил по същество две предложения. Първото предложение е в ал. 3 вместо текста „за отнемане на незаконно придобито имущество” да бъде записано „за отнемане „за отнемане на имущество, за което са направени обосновани предположения, че е незаконно придобито”. Второто предложение на господин Терзийски е, ал. 5 на чл. 37 цитирам: „Която касае прекратяване или отказ за образуване на производство по този текст и прекратяване на проверката”. Предложението му е този текст да бъде обособен не като ал. 5, а в самостоятелен текст, тоест в отделен член. Член 37 като цяло не е подлаган на прегласуване, тоест нямаме две гласувания по него, поради което ще се върнем на този текст, ще прогласуваме предложенията на господин Терзийски, след което отново ще бъде подложен на цялостно гласуване в зависимост от решенията, които ще приемем по неговите предложения. Поставям на гласуване предложението на господин Терзийски в ал. 3 вместо текста „за отнемане на незаконно придобито имущество” да бъде вписан текста „за отнемане на имущество, за което са направени обосновани предположения, че е незаконно придобито”. Гласуваме предложението на господин Терзийски.

Поставям на гласуване предложението на господин Терзийски ал. 5, от чл. 37 да бъде обособена, като самостоятелен нов член и би трябвало да добие номерация чл. 38. Гласуваме предложението на господин Терзийски. Гласували Прекратете гласуването. Гласували 85 народни представители: за 10, против 69, въздържали се 6. Предложението не е прието. След като проведохме гласувания по предложенията в залата на господин Терзийски, отново поставям на гласуване пълната редакция на чл. 37 по доклада на комисията. Това по същество е прегласуване на чл. 37.

Продължаваме с разискванията по чл. 43 по вносител. Има ли народни представители, които желаят да вземат отношение?

43 по вносител придобива номерация на чл. 37 по доклада, по който проведохме около 2 часа дебати с гласуване и прегласуване след почивката. на страница 36, чл. 42 по вносител, който става чл. 37. Сега сме на чл. 43 по вносител. Има ли народни представители, които желаят да вземат отношение? Няма. Разискванията са закрити. Преминаваме към гласуване. Припомням на народните представители, че по този текст има направени две предложения в срока между първо и второ четене. Първото предложение е на господин Димо Гяуров и господин Мартин Димитров. Те предлагат промяна в ал. 2. Народният представител Юлиана Колева и група народни представители са направили предложения ал. 2 и ал. 3 да отпаднат. Комисията е подкрепила това предложение, откъдето логично следва, че няма как да бъде подкрепено предложението на господин Гяуров и на господин Димитров, тъй като такава алинея няма. Подлагам на гласуване предложението на народните представители Гяуров и Димитров, което комисията не подкрепя.

е прието. Член 43 по вносител се състои от три алинеи, комисията е подкрепила предложението да отпаднат ал. 1 по вносител е инкорпориран към чл. 37, ал. 5, затова комисията предлага текстът на вносителя за чл. 43 по вносител да бъде отхвърлен изцяло.

Гласуваме първо предложението на комисията за отхвърляне на чл. 43, по вносител.

Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народния представител Димитър Чукарски и група народни представители: Член 44, ал. 3 се редактира и добива следния вид: „Чл. 44 (3) Определението, с което се допуска и отказва налагането на обезпечителна мярка, подлежи на незабавно изпълнение.” Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 44, който става чл. 38: „Чл. 38 (1) Съдът се произнася незабавно с определение, с което допуска или отказва налагането на обезпечителна мярка. мярка. (2) Обезпечение на иска се допуска когато: 1. без него ще бъде невъзможно или ще се затрудни осъществяването на правата по решението за отнемане на имуществото, и второ, искането е подкрепено с достатъчно доказателства, въз основа на които може да се направи обосновано предположение че лицето притежава или контролира незаконно придобито имущество. (3) Определението, с което се допуска налагането на обезпечителна мярка, подлежи на незабавно изпълнение. (4) Определението на съда по обезпечение на иска може да се обжалва с частна жалба с 7-дневен срок. За молителя срокът тече от датата на връчване на определението, а за ответника по обезпечението – от датата на връчване на съобщението на наложената обезпечителна мярка от съдебния изпълнител, от Службата по вписванията или от съда. съда. (5) По искане на комисията въз основа на определението на съда се издават отделни обезпечителни заповеди за движимите вещи и за недвижимите имоти с оглед местната компетентност на съдебния изпълнител.” ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА Благодаря, уважаема госпожо председател. Уважаеми дами и господа народни представители! Този текст също не е лишен от някои несъвършенства. Затова ми позволете да направя две предложения за коригиране, които целят да се уточнят и да се преодолеят несъвършенствата на текста. Първо, струва ми се справедливо обезпечителните мерки да бъдат наложени само и единствено върху онова имущество, за което, върху онова имущество, за което, както е предвидено в терминологията, има основателно предположение, че е придобито по незаконен начин, а не върху цялото имущество на проверяваното лице.

ал. 2, т. 2 да придобие следния вид: „Искането е подкрепено с достатъчно доказателства, въз основа на които може да се направи обосновано предположение, че имуществото, за което се иска налагането на обезпечителна мярка, е незаконно придобито”. Тоест само единствено върху имуществото, за което има данни или достатъчно доказателства, които да доведат до обосновано предположение, че е незаконно придобито, само върху него да се наложат обезпечителните мерки, а не върху цялото имущество на проверяваното лице.

съобщение за наложена обезпечителна мярка. Разберете изненадата, която той ще изпита, когато разбере, че е запорирано цялото му имущество, особено, ако остане тази редакция, която Вие сте предложили в комисията. все пак да се даде на това лице, за разлика от комисията, която много добре знае за какво става дума, срокът за частната жалба да бъде различен за двете категории лица – тоест за молителя той да бъде 7-дневен, а за ответника да бъде 14-дневен, за да може лицето пак да подготви своите аргументи и да

Няма. Други народни представители? Госпожа Мая Манолова. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Би трябвало да си давате сметка, че това е един от най-репресивните текстове в този закон и да сте наясно какви ще бъдат резултатите от неговото прилагане. Именно след налагането на обезпечителни мерки по отношение на един търговец, които ще останат да действат до края на триинстанционното производство, резултатът за търговеца ще бъде един. Той е ясен – фалит. Когато са блокирани банковите сметки, когато е запорирано цялото ти движимо имущество, цялата ти продукция, когато са възбранени недвижимите имоти, реално си в невъзможност да осъществяваш своята търговска дейност. Този търговец, по отношение на който се наложат такива мерки, е приключил, независимо от това дали в съдебната процедура ще се установи, че той има несъответствие между доходи и имущество, или не. Много внимателно трябва да се отнесете към тези текстове, защото те имат характер на гилотина по отношение на всички търговци, които влязат в тази процедура. Тук от вносителите достатъчно дълго време се говореше за този проект, че видите ли няма никаква разлика между реда, по който се налагат обезпечения в гражданския процес, и този ред, който е възпроизведен във Вашия закон. Но разлики има. Естествено те са в посока либерализиране на този режим – в полза на комисията, и в ущърб на гражданите. Какво имам предвид? Всеки юрист знае, че за да се допусне обезпечение на бъдещ иск в едно гражданско производство, ищецът трябва да представи убедителни писмени доказателства, които да обосновават основателността на неговата претенция. Вижте с какво е заменен текстът от вносителите на този закон – в случая е достатъчно да се представят „достатъчно доказателства”. Дали е ясно, че между „убедителни писмени доказателства” и „достатъчно доказателства”, въз основа на които да се направи предположение, има разлика? Ако няма, възпроизведете текста от ГПК. Това е моето предложение, което смятам, че с оглед на всичко казано от вносителите, е изцяло редакционно. Думите „достатъчно доказателства” да се заменят с „убедителни писмени доказателства”. Така ще ме убедите, че няма разлика между общия ред по ГПК и специалния ред, който въвеждате в този репресивен закон. Не срещнах определение на понятието „контролирано имущество”. Какво означава лицето да контролира имущество? Какво означава контрол върху имущество? Може би тук има юристи, които са в една напреднала фаза на своите твърдения и имат принос в правната терминология, така че ще обяснят този термин. От текста на т. 2 остава неясно и нещо друго – дали е достатъчно да бъде предположено, че лицето притежава или контролира незаконно придобито имущество, каквото и да означава това, или притежаваното, или контролираното имущество да бъде в размер на над 250 хил. Това също е един изключително съществен въпрос, защото в доказателствата, които представя комисията, може да се съдържат данни, че по смисъла на закона лицето притежава незаконно придобито имущество в размер, да кажем, над 50 хил. лв. От текста не става ясно какво прави съдът в този случай или по-точно става ясно обратното – че независимо какъв е размерът на незаконно придобитото имущество, тоест имуществото, за което няма доказани доходи, съдът налага обезпечителни мерки. Разбира се, аз подкрепям предложенията на колегата Четин Казак, но нямам особена надежда, че те ще бъдат осмислени и възприети от това мнозинство, така че ако не се приемат неговите предложения, моля да бъдат гласувани предложенията,

три предложения: думите „достатъчно доказателства” се заменят с „убедителни писмени доказателства”. След думата „имущество” се добавя „в размер на 250 хил. лв.” и думите „или и думите „или контролира” отпадат. Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Госпожо Манолова, от това, което поискахте Вие – „убедителни писмени доказателства”, си представям следната хипотеза. Лицето „Х”, което извършва наркотрафик и се занимава с трафик на хора, издава писмен документ, в който пише: Аз, долуподписаният Иван Драганов Петканов издавам настоящото, че вкарах 100 хиляди лева в еди-коя си фирма и те са лично мои. Как става тази работа? Нещо не ми е ясно как можеш да осъществиш, тоест ти трябва, не знам в кой свят да живееш, както казахте, за да издадеш писмен документ за това! Затова е записано „достатъчно доказателства”, защото се използват всички възможни начини за доказване на взаимовръзката между едно лице, което извършва или е извършвало такава дейност и едно подставено лице или едно контролирано физическо или юридическо лице. А иначе по втория Ви въпрос за „контролирано имущество”, отворете на § 1,

Трета реплика – господин Бисеров. Когато в обезпечението за бъдещ иск говорим за „убедителни писмени доказателства”, то е в случай, когато съдът няма да изисква предоставяне на гаранция от ищеца, доказателства може да не са чак толкова убедителни, защото все пак говорим за обезпечение на бъдещ иск. Друга е хипотезата вече, когато с подаването на исковата молба искаме обезпечение, където там вече са и представени доказателствата. Обезпечителното производство е такова, че когато говорим за „обезпечение на бъдещ иск”, говорим за едни много кратки срокове, а именно това е един месец преди предявяване на иска. Така че общо взето това не е такъв дълъг срок, където може наистина да настанат страшно фатални последици. Предполага се, че със самия иск ще бъдат предоставени всички убедителни писмени доказателства, на които след това ще се базира и самото решение на съда. Доколкото оттам нататък говорим за „контролирано имущество”, наистина е добре да сложим една легална дефиниция – може би в края при дефинициите, за да няма да няма спорове по този... Наистина е ново като термин, именно с този закон се въвежда „контролирано имущество” и ако искаме да има нормално прилагане на закона, може би е по-добре отзад да сложим в легална дефиниция още веднъж

Уважаеми господин Анастасов, като казвам, че Вие въвеждате в заблуждение и българските граждани – от медиите, и народните представители – от тази трибуна, имам предвид конкретни факти. Терминът „контролирано имущество” не е обяснен никъде в този закон. Няма легална дефиниция на това ново чудо в правото „контролирано имущество”. Легалният термин, който въвеждате, е „контролиране на юридическо лице”, което е съвършено различно от това „контролирано имущество”. Аз Ви казвам, че това е Вашият принос в правото, както имате принос и в редица други текстове. Това е нищо незначеща абра-кадабра до момента, в който не се дефинира легално. Защото, извинявайте, съдът ще трябва да постановява обезпечителни мерки върху това имущество, за за което Вие твърдите, че е контролирано от дадено лице. Е, как ще го направи съдът, след като тук няма легална дефиниция що е то „контролирано имущество”? А като цяло общите Ви разсъждения по темата „обезпечителни мерки” имат смисъл, и аз бих се съгласила с тях, в хипотезата, че обект на този закон са лица, извършващи престъпления, че обект на този закон са лица, с които в голяма степен е доказано, че са извършили престъпления, че става дума за тежки престъпления, за организирани престъпни групи, за трафик на наркотици и така нататък, и прочие. Тук става дума за граждани, които не са извършили престъпления, за които се твърди от други граждани-доносници, че са извършили административни нарушения и по отношение на тези граждани, без убедителни писмени доказателства, а по събрани Бог знае в чий кабинет други доказателства, ще се налагат обезпечителни мерки, които ще ги съсипят. Не забравяйте, че тук е и текстът за онзи търговец, който не се е издължил в срок на друг търговец, който е в производство по несъстоятелност. Този търговец ще бъде подложен на цялата репресия на тези обезпечителни мерки, даже без да се представят убедителни писмени доказателства, че той дължи. Това излиза! някакъв, по всякакъв друг начин това да бъде доказвано. Бих се съгласила с Вас, ако става дума за престъпници. Но става дума за граждани – като Вас и като госпожа Фидосова. Вие също можете да влезете в тази процедура!

Госпожа Колева заяви, че оттегля предложението си. За изказване – господин Миков. Госпожо председател, госпожо министър, колеги! Аз също искам да взема отношение по тези нововъведения, по тези творчества. „Контролиране на незаконно придобито имущество”. Наистина неправилно е твърдението на колегата Анастасов, че терминът го има в Заключителните разпоредби и както казва господин Радев, да сложим отзад, в духа на отзад, в духа на Закона за българския език, една нова редакция, но просто няма да стане. Няма да го направите, защото няма как да го измислите! Разбирате ли, няма как да измислите нещо, което не може да съществува в правния мир? Ако го измислите, това ще е някаква уникална фикция. Затова или да приемем подхода, че този термин ще отпадне, или да приемем подхода да прескочим текста и когато стигнем и някой от Вас даде тази гениална дефиниция, тогава да приемем текста. Защото, забележете, по предложение, включително на Юлиана Колева, отпадна чл. 23 – единственото място, където в законопроекта на вносителите се говореше за контролиране на имущество. И то отпадна само заради това, че няма как някой да обясни какво е това „контролиране на имущество”. Предлагам, госпожо председател, изразът „или контролира” в т. 2, ал. 2 на чл. 38 по номерацията на комисията да отпадне.

просто защото ще останем после в ръцете не толкова на съда, колкото на инспекторите да правят едни правни тълкувания...,

хората от Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред са го направили, но да станат и да кажат как са го направили това тълкуване. Има и втора тема – темата за 250-те хил.

е?! Разберете, текстовете, които пазят хората, трябва да се изписват. Няма как, трябва да го има в основанията. Защо няма запис, че комисията представя доказателства, че разликата в притежаваното и разследваното имущество е повече от 250 хил.лв.? Няма ли тя да представи това и да го има като атрибут? Безспорно тя ще го представи после, когато предявява граждански иск,

е налице легална дефиниция на „контролиране на юридическо лице”. Само това е легалната дефиниция. От аргумента за противното следва, че не може да има друго контролиране извън легалните дефиниции, които са в закона. Добре, като не може да има, тогава не трябва да има такова контролиране на незаконно придобито имущество. Затова предлагам това да отпадне. Нали за това говорим? – има легална дефиниция за контролиране на юридическо лице, но няма легална дефиниция за контролиране на имущество. Това са две различни неща. Контролиране на имущество, което може да бъде недвижима вещ, може ли да попадне в хипотезите на юридическото лице? Очевидно е, че не може да попадне. Текстът го няма. Сега

Съжалявам, че станаха три предложенията ми, но този текст наистина е много важен, ключов. Оттук започва изкарването от бизнеса.

не съм съгласен с това, че е достатъчно само да се поиска отлагане на гласуването. Според мен трябва да се поиска отлагане на разискванията по този текст. Стана ясно, че той съдържа поне няколко групи недостатъци, които трябва да бъдат изчистени. Първо, що е това „контролирано имущество”? Второ, за кое имущество ще се искат обезпечителни мерки? Трето,

Нямате предложение между първо и второ четене в закона, ставате и правите предложение ад хок. ЧЕТИН КАЗАК: Чакайте, процедура за отлагане на разискванията не може да се внася между първо и второ четене. Имахте пет минути време за изказване, в което можехте да го направите, а не под формата на реплика на господин Бисеров да анализирате изказвания на преждеговоривши депутати. ЧЕТИН КАЗАК: Добре, тогава ще искам изрично процедура след това, добре. Не ги съчетахте по начина, по който са уредени в правилника. Разбира се, това можете да го направите като процедура. Дуплика, господин Бисеров? ползвате. Имате двете думи за процедура, господин Казак. Ако не съм стриктна – защо не съм стриктна, ако съм стриктна – защо съм стриктна? ЧЕТИН Благодаря, уважаема госпожо председател. Ето сега, в рамките на процедура правя процедурно предложение за отлагане на разискванията, тъй като стана ясно, че този текст съдържа цял куп несъвършенства.

че могат да се представят, да се изискват убедителни писмени доказателства, само когато не се изисква от молителя внасянето на гаранция. А тук е система, принцип, че комисията ще внася никаква гаранция, когато иска налагането на обезпечителни мерки. Тогава защо ще отхвърлите изискването поне да има убедителни писмени доказателства? Ако отхвърлите искането за убедителни писмени доказателства, тогава въведете задължение систематично комисията да внася гаранция, когато иска обезпечителни мерки. Все пак да има някаква симетрия. Този ред несъвършенства на текста ми дават основания да направя процедурно предложение за отлагане на разискванията, да се изчисти текстът и тогава да пристъпим към неговото разглеждане и гласуване. Благодаря. Благодаря Ви, господин Казак. Поставям на гласуване предложението на господин Казак за отлагане на разискванията и гласуването по чл. 38 в доклада на комисията. Гласували

Уважаеми колеги, наистина това е текст, убийствен за бизнеса, защото независимо дали в гражданското производство търговецът ще докаже, че е абсолютно изряден, че има съответствие между доходи и имущество, това, че е блокиран в рамките на производство от три съдебни инстанции, инстанции, ще е фатално за него. Той не може да извършва нормалната си търговска дейност, защото е блокиран. Не може да се разплаща с доставчици, да произвежда с работници, хората остават на улицата. Той остава без

който идвате от средите на бизнеса – Вие бихте разбрали какво имам предвид. Наистина този текст е важен, така че нека многобройните предложения, които бяха направени в залата, да бъдат обсъдени и от вас, вносителите, и в крайна сметка наистина да се стигне до максимално добро решение, което да накърнява минимално интересите на хората, които са проверявани. Разбирате ли, че няма никакво значение дали гражданският съд ще каже, че искът срещу търговеца е неоснователен, ако той стои блокиран в рамките на триинстанционно производство, което ще продължи минимум две години? А е възможно да са три, четири, пет и повече. Този човек, всъщност този бизнес е свършен. Така че моля – отложете въпросния текст, за да може наистина да се обмислят едни правила, които да ограничават които да ограничават във възможно най-малка степен интересите на бизнеса. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Прегласуване на предложението за отлагане на разискванията и гласуването по чл. 38.

Господин Велчев, да сте изнервен точно за текстовете, които касаят съществуването на българския бизнес, е наистина цинично по отношение на тези хора. Разбирате ли, че една сутрин и Вие може в качеството си на собственик на едър бизнес да се събудите с блокирани банкови сметки, с блокирано имущество и с невъзможност да извършвате обичайната си търговска дейност. Красимир Велчев.) В случая още е рано Вие да имате такива притеснения, наистина е така. Но българският бизнес, който е мачкан и е подложен на репресивните решения както на правителството, така и на действията на кризата, тези допълнителни утежнения наистина ще го приключат. Вие наистина би следвало да разбирате, че тези текстове са съсипващи за българския бизнес, за всеки търговец, който влезе в тази процедура, процедура, че това е по-тежко от присъда в наказателно дело, че това е по-тежко от доказване на незаконност на придобитото имущество, търговецът е блокиран в рамките на няколко години да извършва своята обичайна дейност. Затова не прекратявайте дебата именно по този текст, защото аргументите са важни. Поставям на гласуване процедурното предложение за прекратяване на разискванията по чл. 38. Гласуваме.

днешното заседание да бъде удължено до гласуването и приемането на тази точка от дневния ред. Аз искам да помоля стенографката, която присъства на това заседание, да прочете поименно какво е записала под изказването по процедурното предложение на господин Велчев. Аз чух много добре, той каза: „Предлагам прекратяване на разискванията по тази точка и преминаване към следващата”.

Разискванията са прекратени. Преминаваме в режим на гласуване. Бяха направени немалко предложения, представени са в писмен вид и започвам по реда на народните представители, които са ги направили. Първото предложение е на господин Четин Казак, който предлага в ал. 2 на чл. 38, т.

„искането е подкрепено с достатъчно доказателства, въз основа на които може да се направи обосновано предположение, че имуществото, върху което се иска налагането на обезпечителна мярка, е незаконно придобито”. Подлагам на гласуване предложението на господин Казак за редакция на чл. 38, ал. 2, т. 2. Гласуваме.

Следващото предложение на господин Казак е в чл. 38 ал. 4 да се чете: „Определението на съда по обезпечението на иска може да се обжалва с частна жалба в 7-дневен срок от молителя и в 14-дневен срок от ответника”. Това е изречение първо. В изречение второ няма промяна. Гласуваме предложението на господин Казак за чл. 38, ал. 4.

Преминаваме към гласуване предложенията на госпожа Мая Манолова. В чл. 38, ал. 2, т. 1 изразът

в ГПК се предвижда в тези случаи, само когато не се внася гаранция от молителя, тогава той да представи убедителни писмени доказателства. В случая е точно тази хипотезата – комисията не внася никаква гаранция,

прегласуване предложението на госпожа Манолова.

се 10. Предложението не е прието. Следващото предложение на госпожа Манолова е в т. 2 изразът „или контролира” да отпадне. Гласуваме предложението на госпожа Манолова.

Уважаеми колеги, правя предложение за прегласуване и очаквам отговор на въпроса: ще има ли легална дефиниция в този закон за контролирано имущество? (Реплики от ГЕРБ.) Как съдът ще прави тази преценка? На този законодателен принос, това ноу-хау, което прави мнозинството, ще има ли някъде легална дефиниция? Въпросът ми е абсолютно резонен, освен ако не мислите този закон да не се прилага, защото утре съдът ще трябва да преценява дали има доказателства, че едно лице контролира едно имущество. Ами, няма такъв термин в българското право – „контролирано имущество”! Подлагам на прегласуване предложението на госпожа Манолова.

накрая да се добави изразът „в размер над 250 хил. лв.”. Гласуваме! Гласували

Прекратете гласуването.

Уважаеми колеги, без пояснението, че става дума за незаконно придобито имущество в размер на над 250 хил. лв., наистина съдът ще бъде поставен в сложна ситуация. От една страна, уж смисълът на закона е да се отнема, респективно да се обезпечава отнемането на имущество при несъответствие в доходите на стойност над 250 хил. лв., а от този текст тук следва, че съдът може да наложи обезпечение и в случаите, в които са представени достатъчно доказателства, които позволяват да се направи обосновано предположение, че е притежавано или контролирано незаконно придобито имущество, без да се посочи неговата стойност, тоест няма връзка между стойността на имуществото, което подлежи на обезпечителни мерки и стойността на имуществото, което ще се отнема.

с достатъчно доказателства да е подкрепено твърдението за незаконно имущество в по-малък размер от общата цена на иска. Вие твърдите едно, но го доказвате убедително

„са налице убедителни доказателства за значително несъответствие в имуществото на проверяваното лице по смисъла на чл. 21, ал. 2”. Гласуваме предложението на господин Бисеров за създаването на нова т. 3 към ал. 2.

кажа независимо от това, че господин Анастасов може да ме репликира от място. Нямам против. Приемам такъв тип, когато е добронамерено, в което не се съмнявам. Условие съдът да обезпечи един бъдещ иск е съдът да знае, че този бъдещ иск е възможен. Как съдът ще обезпечи бъдещ иск на държавата, когато държавата не му докаже, че искът е възможен? Просто няма как и не е редно, затова искаме да има такъв запис. Тази комисия, ако трябва да внесе целия си доклад, до който е достигнала по силата на предните текстове, от които съдът да види, че наистина има основание за бъдещ иск и тогава да го обезпечи. Разберете коя е правната логика. Не става въпрос само да се гарантират правата на хората. Съдът трябва да е сигурен, че този иск е възможен и има достатъчно писмени доказателства, които да предположат такъв иск.

но не е поставено на гласуване предложението на господин Чукарски за нова редакция на ал. 3, а именно: „Определението, с което се допуска или отказва налагането на обезпечителна мярка, подлежи на незабавно изпълнение”. Него имате предвид, господин Чукарски? Подлагам на гласуване предложението на господин Чукарски, което комисията не подкрепя.

Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители! Господин Велчев, искам да Ви благодаря по две причини. Първо, че с Вашето процедурно предложение да прекратите дебатите, ме лишихте от възможността да направя предложение.

Моля Ви се! Ако бяхте ме оставили да се изкажа, можеше да направите реплика. Сега не ме прекъсвайте. Значи обикновено се притежава или се владее имущество, то не се контролира. Тук хипотезата на допълнителните разпоредби за контролиране на юридическо лице влиза в логическо противоречие с този текст. Защо? Защото тук говорите за контролиране на незаконно имущество, а в имущество, а в Преходните и заключителните разпоредби Вие говорите за законно владение на юридическо лице. Юристите, предполагам, поне в тази зала ще си дадат сметка за разликата, защото контролиране на юридическо лице лице е налице, когато физическо лице пряко или непряко притежава дялове. Значи това предполага законно владеене. Физическото лице е контролиращо и по смисъла на Търговския закон. В полза на физическото лице се управлява или разпределя 50 на сто. Това вече касае законно владение и контрол върху юридическо лице, а не контрол върху имущество. Затова Ви говоря, че това е неграмотно разписан текст.

(ДПС): Уважаема госпожо председател, преди да преминем към следващия член, идва ред да гласуваме предложението на господин Велчев, който предложи да прекъснем дебата по тази точка от дневния ред и да преминем към следващата т. 7 от дневния ред – „Промяна в Наказателния кодекс”, предложена от господин Михаил Миков.

че това била фигурата на сламения човек зад привидните и прикрити сделки, искам да кажа на всички тук, че това не са забранени фигури в българското право нито прикритата, нито привидната сделка е забранена, нито сламеният човек е забранен в гражданското право. Ако правим граждански закон, не можем да употребяваме тези фигури. Ако ще ги използваме, използваме, бе предложено да има легална дефиниция. А така чрез подмятания се въвеждат в заблуждение хората, които не са полагали изпит по гражданско право – обща част, и не знаят текстовете на Закона за задълженията и договорите. Ако някой се е специализирал само в наказателното право, като дойдат граждански закони, да вдига ръце и да казва: „Правната комисия!”, а не да казва: „Дайте закона в нашата комисия, където много разбираме от наказателно право”.

Не съм споменавал, не знам как са го чули, но аз не съм споменавал за дневния ред как да се прекъснат дебатите по тази точка, която в момента обсъждахме. Ако не сте разбрали правилно, добре, извинявам се, не съм бил съвсем точен, но не съм имал това предвид за дневния ред. Ставаше въпрос да прекъснем дебатите по този член. Извинете,

чл. 45 има предложение на народния представител Юлиана Колева и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 45, който става чл. 39: „Чл. 39. (1) Съдът може да наложи обезпечителните мерки по чл. 397, ал. 1 от Гражданския процесуален кодекс. (2) Обезпечителните мерки обхващат и лихвите, както и други граждански плодове от имуществото, върху което са наложени. наложени. (3) Съдът може да допусне няколко вида обезпечителни мерки до размера на цената на иска. (4) По искане на комисията или на директора на съответната териториална дирекция съдът може да разпореди запечатване на помещения, оборудване и превозни средства, когато е налице опасност от разпиляване, унищожаване, укриване на или разпореждане със съхраняваното в тях имущество.”

Вярно е, че не сте юрист, но както казахте –инженер сте и идвате от средите на средния или едрия бизнес, все едно. Може би ще си дадете сметка каква възможност има комисията по този текст – именно да поиска от съда и той да разпореди запечатване на помещения, оборудване и превозни средства, когато е налице опасност от разпиляване, унищожаване, укриване и прочие на това имущество. Уважаеми господин Велчев, като обяснявахме обяснявахме в дебата, че обезпечителните мерки са много рестриктивни по отношение на търговците, влезли в тази процедура, имахме предвид и това освен запорите на всички банкови сметки, освен запорите на имущество, освен възбраните на имоти, реално и помещенията, собственост на търговеца, могат да бъдат запечатани. Там може да е налична цялата му продукция или всичко, което дължи на свои контрагенти. Така че неговата дейност, включително с този текст, се блокира за неопределен период от време, който може да продължи три-четири години. Дайте си сметка не като юрист, а като човек, който идва от бизнеса, какво е значението на тези текстове за един търговец. Убийствено, приключващо! Няма. Други народни представители? Няма. Дебатите са закрити. Преминаваме към гласуване. Поставям на гласуване редакцията на чл. 39 в редакцията му по доклада на комисията. Гласували

2. Създават се точки 9-11: „9. плащане на данъци и такси към държавата и общините; 10. плащане на погасителни вноски към кредитни институции по договори, сключени преди започване на производството; 11. плащане на несеквестируемите доходи по смисъла на чл. 446 от Гражданския процесуален кодекс.” Госпожо председател, тук сме записали, че комисията не подкрепя предложението, но всъщност по принцип то е подкрепено в редакцията, която сме предложили. Затова моля в стенограмата да се запише, че всъщност комисията подкрепя предложението на госпожа Колева. Има предложение от народния представител Димитър Чукарски и група народни представители: В чл. 46, ал. 1 се създава нова т. 9 със следното съдържание: съдържание: „9. покриване на разходи във връзка с опазването и управлението на имуществото.” Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 46, който става чл. 40: „Чл. 40. (1) След влизането в сила на определението за налагане на обезпечителни мерки въз основа на мотивирана молба от заинтересованото лице или по искане на комисията, съдът може да разреши извършване на плащане или на други разпоредителни действия с имуществото, върху което е наложено обезпечение, в случаите на неотложна необходимост. (2) Съдът се произнася незабавно с определение, което подлежи на обжалване. (3) Заличаването на възбраната, вдигането на запора, както и отмяната на другите обезпечителни мерки се извършва въз основа на влязлото в сила определение на съда.”

Госпожо председател, колеги! Тук отново не е ясно защо комисията преформулира целия текст. Поне текстът на вносителите с изброяването на осем точки дава онези рамки, в които ще се разблокирва, образно казано, това имущество, за да се покриват неотложни нужди. Госпожа Колева доразвива тези хипотези и добавя още три. Господин Анастасов казва тук, че комисията подкрепяла предложението и всички тези осем плюс три основания изчезват. В крайна сметка знам, че съдът може да прави такива преценки, но съдът трябва да има рамка. Познаваме фигурите на изчерпателно изброяване или на примерно изброяване. Рамка, която няма рамка – това е сътворила Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Затова предлагам да се приеме текстът на вносителя – господин Красимир Велчев, с добавките, които е направила госпожа Колева, за да има съдът яснота в каква рамка работи като постановява такива решения. Благодаря Ви. Реплики? Първа реплика – господин Радев. Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо министър, уважаеми колеги, така или иначе по-нататък в текста има, че за неуредените въпроси се прилага ГПК. В ГПК първо имаме чл. 446, който говори за несеквестируем доход, където се осигуряват средства за нормален живот на лицето, което са му наложени възбраните и неговото семейство, а също така несеквестируемите вещи са в чл. 444, описани от ГПК. Ние все пак не заобикаляме общия ред. Много трудно е да се изброят изчерпателно на практика всички случаи, защото със сигурност ще пропуснем някои, а така записано императивно в закона, ако липсва извън изчерпателното изброяване, оттам-нататък нямаме възможност за някои по-особени случаи да дадем възможност на съда да преценява при всеки отделен случай. Така че смятам, че тук редакцията е удачна, като изрично все пак изключваме несеквестируемите вещи и доходи.

Благодаря, уважаема госпожо председател. Уважаеми колеги, господни Радев, когато Ви е угодно казвате, че не се отклонявате от общия ред, но когато не не Ви отърва, пък се отклонявате и създавате нови правила. Трябва да бъдем последователни – или следваме стриктно ГПК с всичките му процедури, състави и хипотези, или

Отваряте широко вратата за корупция и корупционен натиск върху съда. Всяко заинтересовано лице и неговият адвокат ще използват тази конструкция „неотложна необходимост” и ще започнат да обжалват налагането на обезпечителната мярка и ще искат нейното отпадане за един милион хипотези, използвайки именно конструкцията „неотложна необходимост”. Това ли искаме? Това ли целим – да отворим широко вратата за корупционен натиск върху съда по обезпечението? Така че по-добре е, уверявам Ви, трябва, приканвам Ви да се съгласите, че е по-добре да се изброят изчерпателно тези хипотези, които е предвидил вносителят, допълнени съвсем добросъвестно от госпожа Юлиана Колева и от господин Чукарски, за да дадем все пак някаква законова рамка на този съд и да го отървем поне отчасти от корупционен натиск, на който Вие го излагате с този запис. Този крайно

Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Смисълът на закона е имущество, което е придобито със средства, за които няма доказан доход, да бъде отнето в полза на държавата, за да може да се възстанови не само справедливостта, но и да се възстанови на държавата и гражданите това, което е отнето със средства, които, така или иначе , са попаднали у някой без законно основание. Какво имам предвид с предложението, което съм направил тук? Ние трябва това имущество, за да може държавата да се възползва от него, за да може тя наистина да има реални блага и не само тя, а и гражданите в името и в интереса, на които се приема този закон, аз смятам, че не трябва да се прави ограничение, а напротив, трябва да се включи и хипотезата, при която се дава възможност да се направят известни разходи, свързани във връзка с опазването и управлението на имуществото. Вие много добре знаете сега колко движими вещи - имам предвид преди всичко моторни превозни средства, които са били конфискувани, стоят и се разграбват, не се опазват, унищожават се и всъщност има репресия по отношение на престъпника, говоря в наказателния процес, но няма нищо, което да идва в полза на гражданина, за да се възстанови чувството му за справедливост. Така че аз смятам, че ако хипотезата, която сме включили с колегите, която госпожа Колева е включила, която вносителите бяха включили на първо четене, се покрива от новата редакция, която сега ни се предлага от комисията за второ четене, това би било наистина добре. От друга страна, обаче, както каза господин Казак, дава се прекалено широк периметър, по който съдът да може да се произнася и да взема решения. Няма я рамката, в която той да може да прави тази преценка и всъщност ние ще имаме една съдебна практика, която ще бъде изключително противоречива. Във връзка с това смятам и се надявам този дебат, влизайки веднъж в стенограмите, да стане ясно, че той включва абсолютно всички тези хипотези, които ние сме изброили и благодарение репликата на господин Емил Радев, и други, които биха възникнали и които съдът би намерил за уместни, за да позволи направата на такива разходи. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Първа реплика – господин Терзийски. Господин Чукарски, прав сте в предложението, което сте направили по този член, но не сте прав в изказването, което направихте тук, в залата. Защо? Опитвате се да твърдите, че идеята е незаконно придобитото имущество да бъде продадено, за да има фискален ефект, за да бъде възстановена справедливост и евентуално да бъдат възстановени определени щети на гражданите. Тук ние не виждаме това нещо. В хипотезата, която Вие влагате във Вашето предложение, може да бъде следният пример: запечатан е склад с храни. Когато няма възможност за покриване на разходи във връзка с опазването и управлението на имуществото, този склад с храни ще се развали. Къде ще бъде тогава ефектът от това незаконно придобито имущество, което трябва да бъде иззето? Никъде. Единствено остава хипотезата, която се опитвам да твърдя от самото начало, когато разглеждаме този закон – вкарваме едни реваншистки текстове. Просто да има възможност за реваншизъм и другата хипотеза, която не изключва първата – за репресия.

за нужди от разходи, които възникват след налагането на обезпечението или става въпрос за разходи, които като задължение са възникнали преди това. това. Ако обърнете внимание примерно, че госпожа Колева говори за погасителни вноски към кредитни институции по договори, сключени преди започване на производството. Най-простият пример е застраховката на лек автомобил с отложено плащане. Очевидно е, че тези разходи трябва да бъдат направени, защото това е имущество и един от начините за опазването му е да има реална застраховка. В същото време такъв тип разходи могат да възникнат не само за моторни превозни средства, а и за недвижими имоти – застраховки срещу различни видове бедствия,

Данъците върху една сграда, ако не са платени, а те възникват към определен момент – също не ги включвате във Вашите предложения. Тоест Вашето предложение е полезно, ако е комбинирано с предложението на госпожа Колева, а пък нейното предложение е полезно, ако е комбинирано с предложението на господин Велчев. Пак стигаме до тази рамка, че трябва да има изброяване на основанията, които дават възможност на съда да разреши такива разходи. Благодаря

господин Бисеров, аз съм съгласен напълно с това, което казахте, защото реално така събраното тройно изброяване, мисля че обхваща всички хипотези, които биха възникнали по отношение на тези движими или недвижими вещи, на това имущество, което се отнема в полза на държавата. който ние всички искаме безспорно, е да има полза за държавата и за нейните граждани от отнемането на това имущество. Аз смятам, че тези разходи, които ще бъдат заделени, те не са толкова много и наистина имат своето оправдание по отношение на това съдът да даде разрешение. Друго, което искам да кажа, в подкрепа на това, което Вие казахте, в подкрепа на предложението на госпожа Колева хора от финансовите институции, имам предвид дори банки, не само застрахователни компании, също се вълнуват от това, което става със задължения, които са възникнали по отношение на тези институции преди налагането на запора. запора. Реално, това означава, че би могло този запор да възниква по всяко време. Какво става с кредитирането в България? Това означава, че сега, когато кредитирането е умряло, а ние искаме то да се възстанови, за да тръгне икономиката и да се създават работни места. При такава хипотеза означава то да бъде нулирано и ликвидирано за неопределено дълъг период от време. Наистина съм убеден, след това, което чух като реплики на моето изказване, че може би най-добрата версия за този член би била изброяване на

Благодаря Ви, уважаема госпожо председател. Госпожо министър, уважаеми народни представители! Този текст, или по-скоро редакцията му от Вътрешната комисия, е концентриран израз на безумната среда, в която се приема законът. Въвежда се един термин „неотложна необходимост”, който идва да замести редица изброявания, с които се прави опит да се очертаят кои са случаите, когато имуществото може да се ползва за други нужди. С този текст се доказва само едно: законът е реакционен, краен, безумен и той не цели да накаже тези, които престъпно са придобили имуществата. Той цели да накаже лица, които нямат нищо общо с това имущество. Първият случай е: „Плащане на възнаграждение за положен труд”. Работил един човек честно и почтено във фирма, в търговско дружество, за което се установява, че имуществото му е придобито по престъпен начин. Е, човекът е положил труда

да се плаща на работника - бил глупак, щом живееш в България. Това му казвате с този текст и начина, по който го редактирате. Издръжка! Текстът на вносителите за плащане на издръжка сега се казва неотложна необходимост и какво е неотложна необходимост – детето да умира от глад, а съдът да прецени, че е необходимо от тези средства да се плати издръжка, за да не умре детето от глад.

Уважаеми дами и господа, вносители, които сте внесли този текст, защитете го от това безумно посегателство на комисията. Виждате, за какво става въпрос

приемате, че парите ще бъдат запорирани и няма да плащат здравните вноски. А ако има някой от Вас да погледне тези текстове, ще разбере защо твърдим, че законът е реакционен, краен и безумен и особено в редакцията му за второ четене. Погледнете другия текст – „Плащане на задължения на държавата или трети лица, чиито вземания са установени с влязло в сила съдебно решение”. Тогава имуществото ще стои запорирано. Вие се съмнявате във всички и във всичко! Трябва да има неотложна необходимост! Каква неотложна необходимост? Кредиторът на това лице, който го е осъдил за вземане трябва да докаже, че ако не му се плати, ще изпадне в несъстоятелност.

Как грубо, бе! Това не е ли грубо? Издръжка! Умира детето, а Вие – неотложна необходимост, и трябва да се установи пред съда!? Просто всяко нещо си има граници, а това е надминало всякакви граници по реакционност, по античовечност, по наказание на трети, абсолютно несъотносими лица – това са кредитори, деца, на които се дължи издръжка.

Благодаря Ви, уважаема госпожо председател. Тъга предизвиква в мене Божилов, но той е едно ярко потвърждение защо се случват такива неща в 22,30 ч. през нощта. Той е ярко потвърждение и дано да няма много божиловци в Народното събрание, макар че текстовете, които приемаме и за които Божилов няма представа какво се случва, нищо че е седял цял ден. Божилов,

на реплики и обръщения, които прекрачват границите на добрия тон на взаимоотношения между народните представители. Господин Михалевски – отказва се. Госпожа Мая Манолова – изказване.

в тази зала. Текстът, който приемаме е изключително важен. Надявам се вносителят – господин Велчев, който не е в залата, поне да ме слуша пред някой от мониторите в Народното събрание. Този текст е потвърждение на моето предупреждение, че обезпечителните мерки са гилотината за всеки търговец, който влезе в процедура по проверка на неговото имущество. Няма никакво значение дали търговецът има незаконно придобито имущество. Достатъчно е да му се наложат обезпечителните мерки и той е приключил търговската си дейност. Господин Велчев трябва да го знае от текстовете, които е внесъл, защото и в неговия по-добър вариант от това, което предлага комисията на господин Анастасов, става ясно следното, че с разрешение могат да останат извън обхвата на обезпечението само средства, които наистина са за неотложни дейности. Средствата за нормална търговска дейност остават блокирани. Затова питам: дали с тези текстове няма да стимулирате вътрешнофирмената задлъжнялост в държавата? Защото, какво означава изобщо да е пропусната възможността проверяваното лице, проверяваният търговец, да се издължи на своите контрагенти. По този начин той ще повлече към собствения си фалит и всичките си контрагенти, защото неговото имущество, неговите банкови сметки в един прекрасен ден ще се окажат блокирани и той няма да може да ги разблокира, докато не приключи производството по гражданската конфискация. Тоест не само той няма да работи, но и фирмите, с които си е партнирал, ще чакат плащане след две, три, четири, Това означава верига от фалити. В условията на криза това наистина са мракобеснически, по отношение на бизнеса, текстове. Какво означава да не са изчерпателно да не са изчерпателно посочени текстове, като например създаване на възможност проверяваният търговец да плати работните заплати на своите работници? Какво? Бойко Борисов ли трябва да отиде в съответната фирма, да щракне с пръсти и съдът да разреши да се плати на работниците? Или това трябва да бъде гарантирано в закона, че работниците ще си получат възнагражденията, независимо от това, че техният работодател се проверява. Не е ли безспорно ясно, че работниците трябва да бъдат здравно осигурени и социално осигурени, без да се налага намесата на премиера. Защото, ако не са здравно осигурени, те не могат да отидат на лекар, не могат да постъпят в болнично заведение. Има ли изобщо човек в залата, който да подлага на съмнение тази необходимост? Какви сте Вие, които сте в тази зала – с каменни сърца ли сте? Давате ли си сметка какви текстове създавате? Това не са текстове срещу наркотрафиканти, това са текстове включително срещу търговци, които са попаднали в тази процедура, защото не са се издължили в срок на свои контрагенти, които са в процедура по несъстоятелност. Колко български фирми отговарят на това условие? Знаете ли колко български фирми? И една сутрин те се събуждат блокирани, и приключват техните работници остават на улицата, не си получават заплатите, техните контрагенти остават без плащания, тяхната продукция остава запечатана в складовете, не могат да си обслужват кредитите, с което те се трупат. Те не просто са фалирали, те са съсипани. Какво означава да се подлага на преценка за неотложна необходимост търговецът да осигури възнаграждение за един адвокат, който да го защитава в производството, или да се подлага на преценка необходимостта да се освободят средства, за да си плати държавната такса по обжалването? Колеги, тук има юристи. Вие знаете, че в тези производства държавната такса е процент от цената на иска. За първа инстанция на 1 милион – това са 40 хил. лв., за втора инстанция – това са 20 хил. лв.

Благодаря, уважаема госпожо председател. Уважаеми колеги! Уважаема госпожо Манолова, Вие казахте, че с този текст се цели да се също така съществува и реален риск да се увеличи междуфирмената задлъжнялост. Не виждам вече накъде още може да се стимулира, да се увеличава междуфирмената задлъжнялост? В момента тя е достигнала такива рекордни стойности, че реално няма българска фирма, която да не дължи на някоя друга фирма, и няма българска фирма, на която да не й се дължи от други контрагенти, от доставчици или от клиенти.

този текст реално се лишава засегнатото лице дори от правото на защита, когато му се блокира възможността да плати за адвокатска защита. Най-лошото е, че уж ще запорираме незаконно придобито имущество, а реално ние съсипваме целия бизнес на дадено лице, независимо от това дали този бизнес е свързан конкретно с имуществото, което се твърди, че е незаконно или не. Затова бях поставил въпроса: върху какво ще се налагат тези обезпечителни мерки? Върху целия бизнес на лицето или само на онова имущество, за което се твърди, че е незаконно придобито? Никой не отговори на този въпрос. Затова са всички тези опасения и неясноти, на които се натъкваме и впоследствие. Благодаря.

Когато го няма този текст, можем да преценим, че плащането на издръжка не е неотложна необходимост, което е крайно негативно отношение към лицата, които имат присъдени издръжки. Да се подлага на съмнение и на обсъждане, че неплащането на издръжка, особено към непълнолетни или лица без доходи, тепърва ще се обсъжда от съда дали е неотложна необходимостта, или не, е извън всякаква житейска логика и човещина. Другата хипотеза е, когато има задължения към държавата. Как ще се произнесе съдът, че когато има едно изискуемо вземане на държавата, то трябва да бъде непременно изплатено и да попадне в хипотезата на неотложна необходимост? Просто няма как! Няма как някой съд да приеме, че ако не са платени данъците, има неотложна необходимост да са платени и като не го направи, защото тук не става въпрос очевидно за неотложна необходимост, данъците към държавата просто няма да се плащат. Това може да продължи пет, седем и десет години, в зависимост от това колко дълго продължава делото. ли колко е нелогично? Държавата, която налага обезпечението, се лишава от възможността да си вземе данъците или отлага това вземане някъде в безкрая,

Няма как да не се съглася и с двете направени ми реплики. Изводът е един – че този закон може да бъде кръстен „Закон за унищожаване на българския бизнес”. Наистина е срамота, че човек като господин Велчев, който е представител на същия този бизнес, ей така със спокойна ръка и с ведро сърце е внесъл тези текстове в Народното събрание. И с усмивка, както той ме допълва. С усмивка господин Велчев предлага фирмите, които влязат в процедура по проверка, заради това че не са си платили на някой контрагент, да бъдат изцяло блокирани, запорирани, да не могат да си платят на работниците, да не могат да си платят на контрагентите, да не могат да си платят кредитите, да не могат да си платят данъците. (Шум и реплики тази възможност с усмивка! Обяснението е само едно – че Вие, господин Велчев, предварително знаете

Във всички случаи – фирми, които не спонсорират ГЕРБ, не харесват ГЕРБ, чиито собственици си позволяват да харесват и да подкрепят други политически сили. (Викове от Не фирми от приятелския кръг, а извън него. Иначе не вярвам един разумен човек, като господин Велчев, да може да напише такива текстове срещу нормалния български бизнес. Не го вярвам, не го допускам! Още повече утре, като започне да се прилага този закон, уважаеми господин Казак, хората ще знаят, че господин Велчев го е внесъл (смях от ГЕРБ), че той е предложил тези текстове срещу бизнеса, нищо, че и той идва от бизнеса.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Манолова, аз с усмивка внесох този законопроект, защото смятам, че всички фирми, които се занимават най-вече с дрога, с тъмен бизнес

Партия на работниците, тук защитавате работодателите, защитавате олигарсите. Може би точно заради тях, сега водите тази безсмислена война, която както и да я водите, тя е загубена за Вас. Просто демонстрирате нещо като инат. Нищо повече! Но разберете, че хората виждат всичко това и обществеността – аз съм убеден, иначе нямаше да стоим и ние до толкова късно – тя подкрепя приемането на един такъв закон. Защото 20 години разграбването на България трябва да спре.

Колеги, ако мислите, че мога да чуя и още по-зле – да видя, какво става в залата? процедура господин Казак – той беше най настойчив. Господин Терзийски, седнете си на мястото – пътеката не е Ваше априори място! Седнете си на мястото – когато Ви дойде редът, ще заеме място на трибуната! (ДПС): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Виждам, че страстите вече са толкова разгорещени и умората си казва думата. Вече бъркаме координатната система, въобще влизаме в едни лични обяснения и така нататък, които не са от полза нито за конструктивния дебат, нито за качеството на гласувания законопроект. Затова аз правя процедурно предложение, повтаряйки коректно, процедурното предложение на господин Велчев – да прекратим разискванията по тази точка от дневния ред и да прекратим заседанието. Утре да продължим на свежа глава. доказахте, уважаеми колеги, че сте работливи. Не сте банда безделници, така че ще Ви разбере и премиерът, и Барозу. Този законопроект рано или късно ще бъде приет, няма нужда тук всички да се измъчваме до посред нощите. Благодаря. Поставям на гласуване направеното процедурно предложение за прекратяване на заседанието – или Вие предлагате тази точка да я прекратим и да преминем към НПК?

Нека да чуем пак какво точно иска господин Казак. ЧЕТИН Понеже ние гласувахме заседанието да бъде удължено, докато не се прекратят разискванията и гласуването по тази точка от дневния ред, затова аз правя процедурно предложение именно въз основа на това – да се прекратят сега разискванията и заседанието съответно. То да продължи утре. ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Поставям на гласуване предложението на господин Казак за прекратяване на разискванията и заседанието. Гласували

Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители! Господин Велчев, за трети път тази вечер ще Ви благодаря, защото във Вашето изказване за лично обяснение Вие наистина разяснихте какво целите. Ето защо аз повече няма да наричам този законопроект „закон”, ще го наричам „библия на реваншизма”.

предложеният от вносителите чл. 46 да отпадне и да претърпи такава метаморфоза в чл. 40, ако не е това, което Ви казвам – че създавате библия на реваншиста. Защо? Защото само Бог може да има самочувствието, че може да въздава чувство на справедливост у българските граждани.

чужди капитали и чужди интереси в България? Ето защо Ви казвам: Вие създавате библия за реваншиста. Предлагам и наистина апелирам към Вас: да бъде приет

Уважаеми господин Терзийски, не е изчерпателно Вашето предложение за подкрепа на текста на господин Велчев и за отхвърляне на текста, предложен от Вътрешната комисия на господин Анастасов. Негово логическо предложение е предложението на госпожа Юлиана Колева и група народни представители. Няма как да не признаем, че макар достатъчно репресивен по отношение на фирмите, текстът на господин Велчев е по-добър от текста на господин Анастасов. Небивало прозрение, защото господин Велчев е имал предвид не нормални български фирми, а фирми на наркотрафиканти,

която все още не могат да осъзнаят вносителите, е, че този закон не е нито за олигарсите, нито за перачите на пари, нито за търговците с оръжие, нито за наркотрафикантите. Този закон е за обикновения български бизнес, защото, уморих се да го повтарям, дано най-накрая господин Велчев ме чуе, достатъчно е една фирма да не си плати на друга фирма в срок и от това да произтекат последици с влизане в несъстоятелност на втората фирма, за да влезе тя в тази процедура. Този закон не е за олигарсите – те си плащат,

Благодаря Ви, уважаема госпожо председател. Уважаеми господин Терзийски, ако ставаше въпрос само за бизнеса, защото много хора виждат в този текст проблеми за бизнеса, някак си ще го преглътнем. Българският бизнес, каквото можа, ГЕРБ му даде. И това му е честито, още едно! Става въпрос за възнаграждение за положен труд от работници, господин Велчев, които честно и почтено са работили, изработили са трудовото си възнаграждение, но понеже са имали неблагоразумието да работят в търговско дружество, по отношение на което комисията тръгва да прави някакви действия, за изработеното от тях от тях няма да получат трудово възнаграждение, освен неотложни случаи. Трябва да има неотложна необходимост, тоест на работника трябва да има неотложна необходимост, за да си получи трудовото възнаграждение. Или дете, дори да е дете на престъпник, развел се бащата с майката, има право на издръжка. Не бива с такъв закон да отнемате правото на издръжка на това дете. Как защитавате децата, което е изрично изискване на Конституцията, в този закон?! То трябва да докаже, че има неотложна необходимост от издръжка. Не става въпрос за бизнес, става въпрос за обикновени хора, които ще страдат от това. Откъде идва проблемът, малко да Ви обясня. По чл. 1 и 2 имахме дълга дискусия какво е субсидиарност и алтернативност на досега действащия закон.

Терзийски, не само че съдът няма да намери основание за неотложна необходимост, когато става въпрос за възнаграждение за труд и за социално и здравно осигуряване. Проблемът даже не е там. Проблемът е, че няма кой да го поиска. Нито комисията има интерес да го поиска, защото техните интереси са съвсем други, нито бизнесменът, чието предприятие е запорирано, има интерес да го поиска. Изпадаме в патовата ситуация, че дори и при теоретична възможност съдът да се произнесе и да каже: „Да, тази издръжка трябва да се плати”, „Да, тази заплата трябва да се плати”, „Да, това здравно осигуряване трябва да се плати, защото човекът не може да се ползва от медицинско обслужване”, няма кой да го поиска, няма заинтересовано лице. Затова този текст не е неприложим, той блокира

Госпожо Манолова, господин Миков, господин Бисеров! Вие разсъждавате логично и юридически. За съжаление обаче, аз ще Ви кажа, че не съм съгласен с Вас, защото все още не сте вникнали в дълбокия смисъл на това, което се приема. Наистина лицата, които ще бъдат засегнати от неприемането на члена, който е по вносителя, вносителя, нямат процесуалната възможност да защитят своите интереси. Но това е друг въпрос, господин Миков. не се безпокойте. Ако тези хора, които са засегнати, са от нашите, респективно на управляващото мнозинство, на ГЕРБ хора, ще долети вертолетът и ще въздаде чувството за справедливост. Ако не са от нашите – вълци ги яли! Ето за това става въпрос. Други народни представители за изказване?

Постъпило е предложение от народния представител Димитър Чукарски и група народни представители за нова т. 9 в ал. 1 на чл. 46, което предложение комисията не подкрепя. Гласуваме предложението на господин Чукарски.

Поставям на гласуване предложението на комисията за редакция на чл. 40, съгласно доклада на същата комисия. Гласуваме чл. 40

няма такава възможност по правилника. Няма такава възможност по правилника за второ четене, госпожо Манолова. Има вносители на текста, които могат да направят такова искане. Не сте направили такова искане между първо и второ четене. Много Ви моля,

Уважаема госпожо председател, в случаите, в които подкрепям текста на вносителя, няма как да направя предложение между първо и второ четене, защото не мога да гадая какви точно ще ги свърши комисията на господин Анастасов. Направих коректно предложение да бъде гласуван текстът на вносителя, господин Велчев, и трябваше да го подложите на гласуване. Голямата драма в работата по този закон е, че всички най-съществени и най-репресивни предложения са направени директно от комисията в доклада за второ гласуване. И никой народен представител не е могъл да предположи каква ще е посоката на творческата мисъл на господин Анастасов. Откъде можеше да предположим, че той ще промени по този начин текстовете. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Госпожо

„(3) Вписването на заличаването на възбраната, вдигането на запора, както и отмяната на другите обезпечителни мерки се извършва незабавно.” Сегашната ал. 3 става ал. 4.” Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 47, който става чл. 41: „Чл. 41. (1) Обезпечителните мерки се изпълняват по възлагане от комисията от съответния съдия по вписванията и от съдебните изпълнители съобразно местната компетентност, определена в чл. 427, ал. 1 от Гражданския процесуален кодекс. (2) Вписването на възбрана и налагането на запор се извършва незабавно. (3) За действията по изпълнение на обезпечителните мерки не се събират държавни такси.” Изказвания? Няма. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Димитър Чукарски, което комисията не подкрепя. Гласуваме.

Уважаема госпожо председател, уважаеми господа народни представители! Смятам, че е съвсем нормално, когато имаме равнопоставеност на страните. Вярно е, че този закон е далече от тази идея, но въпреки това аз смятам, че когато се стига до заличаване на възбрана, до вдигане на запор, както и до отмяна на другите обезпечителни мерки, това също следва да бъде извършвано незабавно. незабавно. Трябва да бъде обезпечен интересът и на този, срещу чието имущество са наложени тези обезпечителни мерки и се е оказало, че няма основание за това. Така че аз моля да вникнете в предложението и да подкрепите предложения от нас текст. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Режим на гласуване.

Няма. Гласуваме чл. 48, който става чл. 42, в редакцията, която е по вносител.

по чл. 13, ал. 1” се заличават”. Предложение от Димитър Чукарски и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Предложение на Ивайло Тошев и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 49, който става чл. 43: „Чл. 43. (1) Запор върху движима вещ се налага незабавно по искане на органите по чл. 13, ал. 1 с изпращане на съобщение от съдебния изпълнител до ответника по обезпечението. (2) Запорът се смята за наложен от получаване на запорното съобщение. (3) По искане на органите по чл. 13, ал. 1 съдебният изпълнител извършва опис, оценка и предаване на вещта за пазене на ответника по обезпечението

Когато вещите са собственост на търговско дружество, съдебният изпълнител изпраща съобщение за наложения запор и до Централния регистър на особените залози”.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Искам да направя едно редакционно предложение в чл. 43, ал. 4. Сега то гласи: „когато вещите са собственост на търговско дружество, съдебният изпълнител изпраща съобщението за наложения запор и до Централния регистър на особените залози”. Тук е пропусната процедура, защото той не го изпраща само за информация. Целта е да се впише в Централния регистър на особените залози наложеният запор, така че той да има уведомителна функция за всички трети лица.

Благодаря Ви, уважаема госпожо председател. Първо да Ви кажа какво предлагам – да отпаднат алинеи 1 и 2, защото са доста безсмислени.

Тези, които са учили по по-стари учебници знаят, че запорите се правят върху пари, а възбрани се правят върху движими вещи, но, да речем, че може да се направи запор. Това, че ще изпратите съобщение до някого, няма да осигури изпълнението! Описът е този… Тук има юристи, които се занимават с тази тема. Описът е този, който казва, че в стаята дружеството има 5 стола, 3 маси и 2 телевизора със съответните видове и номера. Това, че ще изпратите писмо от съдия изпълнителят, по никой начин няма да попречи на човека да изнесе столовете и като отидете там ще имате едно писмо, а столовете ги няма. Образно Ви го обяснявам, за да различите какво е това движима вещ. И затова, ако искате този да се прилага,

ще си праща, а движимите вещи после няма да ги намерите, за да им сложите стикери. Благодаря Ви. Господин Миков, в тези доводи правите една грешка, с която заблуждавате и залата, пък и хората, които ни слушат, защото май че ни слушат. Говорите за фирма или дружество, по отношение на което да бъде изпратена заповед или да бъде направен опис. Ама, господин Миков, просто тук, в огромната част на този закон, се касае за физически лица, този закон третира дружества, фирми, юридически лица, и от самото начало призовавам всички – и от опозицията, и от управляващите от ГЕРБ, да коментират, да спрягат и да разискват този въпрос в този смисъл – потърпевшите, изгорелите, санкционираните, рекетираните са българските физически лица, българските граждани. Конкретните физически лица, господин Миков, не фирми, не бизнеса. не бизнеса. Този закон е насочен към физически лица, а не към фирми, не към юридически лица, както Вие го говорихте преди малко и както създавате заблуждение у всички нас, както и у хората, които ни слушат. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Миков! Ще прочета нещо, което се казва „чл. 397 от ГПК” и се учи горе-долу в ІV курс: „обезпечението се извършва с налагане на възбрана върху недвижим имоти и със запор на движими вещи и вземания на длъжника”, така че да уточним само терминологията. И, второ естествено е, че запорното съобщение бива последвано от последващи действия на съдебния изпълнител и ако той прецени, че има заплаха от от разпиляване на вещта, от разпореждане с нея, той я предава или на длъжника, или в случая на лицето, срещу което се води производство за отговорно пазене, или ако прецени, че има някаква опасност, може да я предаде на трето лице за съхранение,

оттам нататък всяко трето лице, което придобие каквито и да е права върху тази вещ, след вписване на запора си носи последствията и може във всеки момент да му бъде отнета вещта. Това са общите правила, които са уредени и в ГПК, и в Закона за особените залози. Трета реплика има ли? Няма. За дуплика – господин Миков, имате думата. Благодаря Ви, уважаема госпожо председател. Пет запора да впишете в Централния депозитар, с един договор в писмена форма, датиран от предния ден на Вашия запор, разпореждането е приключило и само ще си вписвате в Централния депозитар, без никакъв проблем. Не се изисква особена нотариална форма. Изисква се писмена форма, движими вещи са и като влезете, в стаята няма никой. Като ми цитирате ГПК, там е казано, че по преценка, а тук не е по преценка на съдията по вписванията. Тук е по преценка на органите по чл. 13, ал. 1. Тоест това, което се приема, няма да бъде ефикасен текст. Много простичко е – идва ти запорното съобщение, съставяш си един договор за прехвърляне на движимите вещи от предния ден, който си получил съобщението, отиват след това да правят опис, вътре няма нищо. Идва добросъвестният собственик с писмен договор от предния ден. Господин Шопов, не е вярно, че е само физическо лице. Ако видите ал. 4, 4, неслучайно е тази процедура, за която говори господин Радев – че тогава и до Централния регистър на особените залози. Аз лично бих написал не до ответника по обезпечението, а до собственика или държателя, както искате, на ответника – няма значение. Защото движимите вещи може да са във владение на собственика, може да са във владение на ответника, а може да са във владение на някое друго трето лице. Това че ответникът е получил съобщение, третото лице може да каже: „Аз откъде да знам ответникът по това обезпечение какви съобщения получава”. Но това са други работи, късно е вече за това. Мерси. Други изказвания? Няма. Преминаваме към гласуване. Първо подлагам на гласуване предложението на народния представител Михаил Миков за отпадането на алинеи 1 и 2 и съответно преномериране,

Следващото гласуване е предложението на народния представител Емил Радев за редакционна промяна в ал. 4, където краят на изречението да бъде: след думата „съобщение” да стане „за вписване на наложения запор в Централния регистър на особените залози”. Моля, гласувайте направеното редакционно предложение.

чл. 49, който става като номерация 43 в редакцията на комисията, и с приетото редакционно предложение, което гласувахме току-що. Гласували

ЦИПОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 50, който става чл. 44: „Чл. 44. (1) При запор на кораб или на друго плавателно средство съдебният изпълнител изпраща съобщение до Изпълнителна агенция „Морска администрация” за вписване на запора в съответните регистри. (2) При запор на превозно средство съобщение се изпраща до органите на Министерството на вътрешните работи. (3) При запор на гражданско въздухоплавателно средство съдебният изпълнител изпраща съобщение до Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация” за вписване в регистъра на гражданските въздухоплавателни средства. (4) При запор на земеделска или горска техника, подлежаща на регистрация по реда на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, съдебният изпълнител изпраща съобщение до Контролно-техническата инспекция към Министерството на земеделието и храните.” Заповядайте, господин Миков. Благодаря Ви, уважаема госпожо председател. Редакционно предложение в ал. 2: „При запор на превозно средство, регистрирано в Министерството на вътрешните работи,

е: „При запор на превозно средство, регистрирано в МВР, съобщение се изпраща до

Господин Миков, ако това Ваше предложение има логика, защо то не бъде възпроизведено в ал. 3: „При запор на гражданско въздухоплавателно средство, което е регистрирано...”? Защото тук става въпрос за самолета на господин Велчев. (Смях и реплики.) Работата става малко опасна за него. Тъй като този текст възпроизвежда неговия текст като вносител, нека да уважим и грижата на госпожа Манолова към имуществото на господин Велчев и да направим тази корекция така, щото неговото въздухоплавателно средство да не бъде обект на рекетьорски посегателства и запори. Представяте ли си да Ви запорират самолета?! Няма как да отидете на среща с избирателите.

Уважаеми колеги, искам да Ви обърна внимание, че в следващия текст има предвидена възможност за държавния съдебен изпълнител да поиска от МВР спиране от движение за три месеца на моторно превозно средство. Виждам, че предложението за отпадане на този текст не е прието от Вътрешната комисия. Ако Вашето предложение да приложите тази санкция срещу евентуално МПС на търговец, питам: защо да не я приложите и срещу гражданско въздухоплавателно средство?! Защо само ще спрете от движение джипа на господин Велчев, а ще оставите да лети неговият самолет?!

Благодаря, госпожо председател. Възползвайки се, ще кажа на тези, които ме репликират – очевидно е, че в чл. 44 се говори за превозни средства, а в чл. 45 се говори за моторни превозни средства. Мисля, че дори в този час и в тази зала може да се направи разлика между превозни средства и моторни превозни средства. Ако някой не приеме моето редакционно то може да има и друга форма. Ако се реши въпросът и се допълни „моторно” превозно средство, тогава да отпадне тежката формулировка „регистрирано”, но да е ясно, че става въпрос за моторни превозни средства. Другото означава,

поне едно от двете ми редакционни предложения – или за „моторните”, или за тези, които подлежат на регистрация. Защото има превозни средства, които се регистрират в общините и кметствата. Уважаеми народни представители, знаете кои са – каруците! други народни представители, желаещи да вземат отношение по този текст? Не виждам. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване направеното редакционно предложение от народния представител Михаил Миков – в ал. в ал. 2 след „превозно средство” да се добавят думите „регистрирано в МВР”. Моля, гласувайте за направеното редакционно предложение от колегата Михаил Миков.

Прекратете гласуването.

От залата настояват, че има второ редакционно предложение. Може би аз съм разбрала, че е само разсъждение от Ваша страна, господин Миков, но щом има настояване, ще го подложа на гласуване. То е пак в ал. 2 да бъде „при запор на моторно превозно средство” и по-нататък следва текстът в редакцията, която ни се предлага от комисията. Моля, гласувайте това редакционно предложение на народния представител Михаил Миков.

Прекратете гласуването.

Благодаря, уважаема госпожо председател. Гласувах „против”, защото считам, че този текст и особено в неговата ал. 3 е тенденциозен, тъй като е насочен срещу собствениците на граждански въздухоплавателни средства и представлява реална потенциална заплаха за всеки един от тях. Благодаря.

подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 51, който става чл. 45: „Чл. 45. (1) Запорът по чл. 44 се смята за наложен от датата на получаване на запорното съобщение от органите, отговарящи за съответните регистри. (2) На ответника по обезпечението се изпраща съобщение за наложения запор след връчване на запорното съобщение на длъжностно лице към съответния регистър. (3) Не се допуска промяна на регистрацията на посочените в чл. 44 средства и техника преди вдигането на запора. (4) Съдебният изпълнител може да поиска от органите на Министерството на вътрешните работи спиране от движение за срок до три месеца на моторно превозно средство,

Уважаеми колеги, наистина не ми е ясно защо е предвидена възможността в това производство да бъде поискано от МВР да спре от движение за срок от три месеца моторно превозно средство, на което е наложен запор?! Кое го налага?! Защо трябва да се спре от движение моторното превозно средство, собственост на даден търговец, който е обект на проверка? Тъй като господин Велчев е вносител на този текст, би следвало за симетрия и справедливост, ако наистина държи да бъдат репресирани търговците – обект на проверка, да предвиди същата възможност и за тези от тях, които са собственици на граждански въздухоплавателни средства. Защо самолетите да могат да летят, когато са запорирани, а МПС-та да не могат да се движат по пътищата? Това е двоен стандарт. Защо също така, господин Велчев, не предложите

на предложения от Вас текст. Защо по отношение на стандартния дребен бизнес, който разполага с МПС-та да се налага тази рестриктивна мярка – да им се спрат от движение всички моторни превозни средства, а пък собствениците на самолети да могат да си летят и собствениците на яхти да могат да си плават. Наистина това е избирателно отношение в ущърб на бизнеса, който не може да си позволи такъв разкош. Или трябва да се откажете от ал. 4 на този текст, или да въведете същия рестриктивен режим и по отношение на собствениците на самолети. Още повече, леко влизате в конфликт на интереси в този текст и би следвало репресията да се прилага и по отношение на Вашево брата търговци, собственици на самолети, вертолети и други въздухоплавателни средства. Реплика? Първа реплика Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо министър! Госпожо Манолова, късата памет е много лошо нещо. Точно приетият от Вас ГПК казва в чл. 397: „обезпечението се извършва с налагане на запор на недвижимия имот, запор на недвижими вещи”. Точка 3 на ал. 1 – че други подходящи мерки, определени в съда, включително чрез спиране на моторно превозно средство от движение. Съжалявам, но Вие така сте го записали – не сте писали въздухоплавателно, не сте писали кораб. Това между впрочем става по реда на два специални закона, съвсем по съвсем по особен ред става. Така че казвали сме че в този закон се прилагат общи разпоредби на ГПК. В ГПК за съжаление е предвидено само спиране на моторно превозно средство от движение. Така че не търсете някъде другаде проблема. Не знам защо така сте го приели на времето.

и за създаването, и написването на ГПК. Уважаеми господин Радев, както изяснихме в дебатите по предишните текстове, има съществена разлика в процедурата, която се извършва по реда на Гражданскопроцесуалния кодекс и тази, която е предложил господин Велчев в този закон. И най-малкото, за да се пристъпи към подобна мярка, е необходимо ищецът да представи убедителни писмени доказателства за основателността на своя иск,

другата страна в случай на причинени й вреди, включително и поради спирането на това МПС. Тук комисията не носи никаква отговорност – може да наложи запори на всичко, може да блокира банкови сметки, може да съсипе търговеца и той може да се жали на арменския поп, защото комисията е абсолютно всевластна и безотговорна. Тя не носи никаква отговорност. А ГПК престанете да го давате за пример, защото там запорираният търговец

Защото тази комисия може да прави с един търговец всичко – да се гаври с него, да издевателства над него, може да го ограничава както си иска и това е абсолютно безнаказано. Така че повече примери с ГПК не давайте! Излагате се!

Простата аналогия с ГПК или пряката аналогия е абсолютно неуместна. Наистина, когато някой е в гражданска процедура, той може да потърси обезщетение. Има от кого да потърси обезщетение, докато, когато държавата е срещу него, той няма дори и законов текст да поддържа такова обезщетение. Някой може ли да ми отговори защо е забранена промяната на регистрацията? Какво отношение има регистрацията към собствеността или по-точно казано: ако промяната в регистрацията не води до промяна в собствеността, защо е забранена? Просто така, за да има някакви страшни забрани ли? Защо правомощието за спиране важи само наистина за моторните превозни средства?

и няма никаква логика. Освен това, защо съдебният изпълнител ще иска това нещо, а не комисията? Как съдебният изпълнител ще направи тази преценка? Той дори не познава общата маса на имуществото, той не познава лицето, което е обследвано, фирмата, която е обследвана. Какво като го пише в ГПК?

„органът по чл. 13, ал. 1 може да поиска от органите по чл. 44 спиране от движение за срок от три месеца”. Това би могло да бъде текстът. Първо, правя предложение за отпадане на ал. 4.

„комисията може да поиска от органите по чл. 44 спиране от движение за определен срок

в чл. 51 по вносител.

Уважаеми колеги, правя процедура за прегласуване. Така и не разбрах нито от вносителите, нито от някой от мнозинството, защо държите на този текст? Защо е необходимо, като обезпечителна мярка, да бъде отнета възможността на търговеца да полза собственото си МПС. Така и никой не можа да ми отговори защо такива абсурдни крайности трябва да стига репресията, която прилагате с този закон. ПРЕДСЕДАТЕЛ

направено от господин Бисеров: в ал. 4 на чл. 45 по доклада на комисията да бъде записано „комисията може да поиска от органите по чл.

Гласували 102 народни представители: за 8, против 67, въздържали се 27. Предложението не е прието. Сега подлагам на гласуване чл. 45 в редакцията му по доклада на комисията. Гласували 102

Госпожо председател, дами и господа народни представители! Гласувах против и ще направя извода защо: такситата изгоряха – явно, те не са от нашите. Самолетите и яхтите останаха – явно, те са от нашите. (Смях,

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, имам предложение от името на цялата група да благодарим на опозицията за усърдната работа, да прекратим днешното заседание и да продължим утре